Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju s Konačnim prijedlogom zakona. Dakle, sukladno planu liberalizacije utvrđenog tijekom provođenja odnosno pregleda zakonodavstva između Hrvatske i Europske unije za poglavlje "Sloboda kretanja kapitala" utvrđeno je da se postoji dakle određeni jaz u razlici između zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije i ovim zakonom se zapravo provodi liberalizacija kapitalnih transakcija i gotovinskih plaćanja i to kroz tri faze. Prva faza bi počela odmah po donošenju ovog zakona, čime bi se postigla potpuna liberalizacija ulaganja rezidenata i nerezidenata u vrijednosne papire, i to ukidanjem zabrane ulaganja nerezidenata u blagajničke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija te ukidanjem obveze rezidenata fizičkih osoba da kupoprodaju stranih vrijednosnih papira u inozemstvu obavljaju isključivo preko domaćih društava. Ukida se također odredba temeljem koje je banka prije izvršenja naloga za plaćanje u inozemstvu s osnove isplate dobiti ili nekog drugog plaćanja od izravnog ulaganja, odnosno isplate ostatka likvidacijske ili stečajne mase morala provjeravati da li je u Republici Hrvatskoj plaćen porez. U tom smislu od 1.1.2008. godine, dakle u smislu liberalizacije prestaje obveza prijave kapitalnog posla kao preduvjeta za izvršenje plaćanja i prijenosa po tim poslovima. I od 1.1.2009. godine postiže se potpuna liberalizacija kapitalnih transakcija i gotovinskih plaćanja na način da prestaju važiti preostale restriktivne odredbe zakona, a to su prije svega zabrana kratkoročnog financiranja nerezidenata, obveza korištenja financijskih kredita iz inozemstva preko računa u domaćim bankama, zabrana otvaranja računa rezidenata u inozemstvu, ograničenje za gotovinsko poslovanje između rezidenata i nerezidenata i ograničenja za rezidente prilikom unošenja i iznošenja gotovine, odnosno materijalnih vrijednosnih papira preko državne granice. Ovim nacrtom prijedloga zakona ujedno se propisuje postupanje sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena te zabranjuje izrada prodaje i uvoz distribucija U cilju postizanja potpune primjene kriterija podobnosti za vlasnike mjenjačnice ovim nacrtom prijedloga zakona proširuje se obuhvat kaznenih djela za koje se vrši provjera prilikom utvrđivanja podobnosti ovlaštenog mjenjača obrtnika, odnosno trgovca pojedinca, člana uprave ovlaštenog mjenjača pravne osobe, kao i njihovih kvalificiranih vlasnika. Te se Hrvatskoj narodnoj banci daje mogućnost ocjene njihove podobnosti na temelju saznanja iz drugih izvora. Dakle, ova zadnja odredba prije svega se uvodi kako bi se na tom tržištu uvelo što je god moguće više reda i kako bi u tom kontekstu dakle stabilnost financijskog tržišta bila što Hvala vam lijepo. Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. **Prtenjača, Uvažavajući i sugestije u racionalizaciji vremena neću, pokušat ću ne ponavljati ono što je državni tajnik iznio nego istaći nekoliko razloga zašto HDZ podržava ovaj zakon i po hitnom postupku. Prvo, jesenas prilikom rasprave izmjene ovog zakona bile određene dvojbe zašto sadržava ove ili one odredbe taj zakon koje su ugrađene, posebice one oko ulaska u monetarnu uniju, a i prilikom čini mi se utvrđivanja dnevnog rada kada smo sada utvrđivali ovaj dnevni red bilo je isto tako pitanje zašto po hitnom postupku i ostalo, pa evo samo nekoliko razloga zašto HDZ ponavljam, podržava ovaj zakon. Prvi zakon je i podsjetiti naravno da prvi zakon je donesen temeljem SSP-a i da smo tada zapravo preuzeli dio odredbi koje smo potpisali i ono često ponavljanje dilema zašto smo definirali ili preuzeli jedno ili drugo, to je zapravo potvrda da ne možemo razgovarati o onome što smo potpisali i preuzeli iz tog SSP-a. Druga izmjena je slijedila jesenas u studenom čini mi se prošle godine … /Ne razumije se./ … su bile te dileme zašto nismo ili zašto je monetarna unija i sada zašto po hitnom postupku. Iduća faza je bila i plan da Vlada tijekom ove godine donosi te i ostale zakone koji su definirani, a u međuvremenu je i screening kojim je također definirano, dovršene definirane određene obveze koje moramo izvršiti. I evo u ovoj prvoj fazi liberalizacije određenih poslova da ih ne ponavljam, tajnik je uglavnom definirao i prenio sve, odnosno liberalizira se dio poslova uglavnom vezano uz rezidente i ne rezidente oko deviznih plaćanja i obveze Narodne banke i uloge oko toga ne navodeći naravno sada sve detalje što Narodna banka će provesti u toj odredbi zakona. Drugo što je bitno da ovaj zakon sadržava ja bih pojednostavio definiciju i rekao, pokušaj kontrole pranja novca. To kada su u pitanju u domaćim okvirima mjenjački poslovi pa se određuju svi uvjeti otvaranja rada i sve one druge mjere koje su potrebne oko toga naravno i one mjere koje sankcioniraju eventualno nepoštivanje takvih propisa. To je još jedan razlog zašto ovaj zakon treba donijeti i utvrditi tu dosta jasna pravila i odgovornost za moguću zloupotrebu. područje opet kažem, dijelom može se tako definirati, također definira ulogu Hrvatske narodne banke oko mogućeg oko mogućeg krivotvorenja stranog novca i načina raspolaganja i svih onih mjera koja je vezana uz takav postupak koji se definira. Na kraju bih istakao još jedan razlog, ulogu Hrvatske narodne banke da i dalje kontrolom deviznog poslovanja preko banaka zapravo ima mogućnost kontroliranja a evo samo dva razloga. Bilo je naime i razmišljanja da se osim statističkih prikupljanja određenih deviznih poslova banke nisu dužne dati druge informacije. druge informacije. Međutim HNB ipak bi morala imati mogućnost i kontrole toga, a upravo radi onih različitih zloupotreba kao i mogućnosti da se kontroliraju off shore kompanija kompanija kod nerezidenata, a i kod mogućih drugih, jer svi oblici izigravanja oko toga podsjetit ću samo da onu situaciju kad smo imali sa "Lencom" vrlo neugodnu, kada smo pokušali od banaka dobiti bilo koju informaciju oko off shore kompanija, sve su odgovorile da je to poslovna bančina tajna. Prema tome nismo imali, zapravo ni sada nema mogućnosti u bilo koje slične situacije doći do određenih bančinih podataka. Evo ovo je razlogom da HNB ima mogućnost i da zapravo tu mogućnost treba koristiti u sličnim uvjetima. To su razlozi i da se ovaj zakon donese sa potrebitim sadržajem kao i potrebu donošenja po hitnom postupku. Jer evo ako u okviru ovoga plana jer ga treba do kraja godine zapravo i donijeti onda je to vrlo kratko razdoblje za njegovo donošenje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik Mato Crkvenac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče Žigman. Ovaj je dakle zakon izvorno donijet 2003. godine, tada smo donosili mnoge zakone reformirajući osobito područje financija od sustava plaćanja FINA-e, donijet je Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, o bankama, razvili smo sustav registara koji mislim na žalost dovoljno se ne koriste kolike mogućnosti pružaju. 2002. je počelo reformiranje nadzora financijskog kompletnog sektora države, to je sada dobro završilo HANF-om i njezinom djelatnošću itd. Istodobno otvoren je proces prema Europskoj uniji i usklađivanje svega toga s tim. Prema tome ovaj zakon je već izvorno 2003. ciljan da bude što više usklađen sa standardima i dakle regulacijom koja vrijedi u državama U izmjenama koje sada slijede, iako obuhvaćaju one i stanovite regulacije u vezi sa mjenjačkim poslovima, dakle prava bit je liberalizacija kapitalnih transakcija i na to treba obratiti pozornost. Oni koji se bave financijama u gospodarstvu i u bankama znaju koliko je to važno pitanje. U vezi s tim mi bismo naglasili rado neka pitanja. Dakle uvažavamo gospodine državni tajniče da je utvrđena dinamika prema kojoj bi do kraja čini mi se 2006. trebalo izvršiti ove izmjene koje se sada i predlažu. Međutim iako to treba i ja to prihvaćam, možda ipak da promislimo još o nekim pitanjima. Trenutno ne vidim opasnosti da se ove izmjene doista i učine. Naime riječ je o tome da nerezidenti mogu izravno ulaziti u tržište vrijednosnih papira, ali riječ je o trezorskim zapisima kojih mi imamo negdje 13, 14 milijardi ili 11 milijardi je trenutno iako se to brzo može mijenjati, ali je kamatna stopa kod trezorskih zapisa 3,5 do 4%. I ja procjenjujem da ne bi bilo nikakvog pritiska na tržištu kapitala, odnosno tržištu vrijednosnih papira na naše trezorske zapise i da od tuda otvaranje koje bi uslijedilo ovakvim izmjenama deviznog poslovanja za Hrvatsku ne bi predstavljalo problem. Pitanje blagajničkih zapisa, pazite to je standardni instrument sterilizacije u Hrvatskoj narodnoj banci i vlada o u monetarnim tokovima. Taj instrument je Hrvatska narodna banka zapravo u toj funkciji malo koristi ili gotovo i ne koristi. Prema tome, i tu problem ne bi trebao u većoj mjeri nastupiti. Ima još nekih lažnih dokumenata. Mi smo koliko znam zadnjih godina sklopili jedan veći broj bilateralnih sporazuma o položaju nerezidenata sa drugim državama. To samim svojim postojanjem to je već zahvatilo neka pitanja koja i ovim zakonom sada rješavamo generalno. To su sve dakle neka važna pitanja. Povrh toga desetak novih država koje su ušle u Europsku uniju su daleko ranije prihvatile ovakvo otvaranje tržišta vrijednosnih papira. Čak su to učinile sad koliko znam i Rumunjska, Bugarska koje još nisu unutra, uključujući Azerbeđan i neke druge države. Prema tome sve to govori o, stručno govori o stanju stvari u području liberalizacije kapitalnih transakcija i trenutno ne upozorava na neke teže posljedice koje bi nastupile, recimo odmah, povezano s ovim ili u moguće sagledivo vrijeme. Međutim, ja ipak mislim da vrijedi razmišljati i upozoriti i na sljedeće. Gledajte, kao što kolega Žigman dobro zna, to smo raspravljali još na fakultetu, postoje određeni skup makroekonomskih varijabli koje se ne mogu izbjeći u nijednoj ključnoj jednadžbi a nikad nije moguće kao u egzaktnim fizičkim znanostima ili prirodnim ustanoviti kad će koja od tih varijabli kako zaigrati. I primjerice, ako bi promjene cijena nafte, energenata, relativne promjene u proizvodnosti rada, neki drugi troškovi, itd., vodili povećanju pritiska na troškovnoj strani, ako bi istodobno bilo to nemoguće kompenzirati proizvodnošću u kojoj smo i tako inferiorni u ukupnom pogledu na proizvodnost i kompetitivnost, tada dolazi do pritiska na kamatne stope koji je teško izbjeći. A onda kamatne stope su jedna od tih 7, 8 varijabli bez kojih ne možete sastaviti nijednu jednadžbu i gdje nastaje ozbiljan problem. Primjerice, stvaranje takve situacije, dakle ja sam to spomenuo u vezi sad naglim skokom cijena energenata ili nečeg drugog, sve skupa uz određene druge parametre može voditi primjerice stanovitom skoku kamatnih stopa. Ako bi došlo do toga mi bismo dobili direktni ulaz stranog kapitala koji bi bio moguće i dobrodošao, ali on bi izravno činio problem jer bismo teško vladali tečajnom politikom u tom trenutku i takva operacija bi primjerice vodila precijaciji kune. Povrh toga ima jedna druga važna stvar, a ta je da dobronamjerni kapital usmjeren u razvoj, kad se u takvim situacijama poigravanja domaćih varijabli pronađe on se u trenutku preko noći pretvara lako u špekulantski kapital. To su naprosto poznate stvari s tržišta kapitala i ja zato prvo bih dakle, upozorio prihvaćajući da je u ovom trenutku to moguće usvojiti, usvojiti, upozorio bih na te dublje aspekte mogućih promjena koje lako preko noći nastaju. To je razlika u monetarnoj sferi za razliku od svih drugih u ekonomiji, efekti nastaju preko noći. Ne znam koliko smo to sagledali, to je prvo. Drugo, mi ćemo se sa pravom liberalizacijom sresti 2008. godine. Tada ćemo mi morati liberalizirati i depozitne račune, tada će se dogoditi znatno veći učinak na ukupnom kapitalnom tržištu i do tog trenutka, do 2008. godine valjalo bi voditi računa o tome što znači ta potpuna liberalizacija koja će tada nastupiti, ali i koje su moguće opasnosti ove vrste o kojima sam ja govorio. Spominjući samo jednu od varijabli koja određuje odnose u ekonomiji. Stoga ja mislim da bi mi morali obratiti pozornost pa i odgovoriti na pitanja sljedeće vrste. Koliko dinamički, po fazama, koliko postupno i kako brzo i u kojoj fazi što da činimo pa da izbjegnemo sve moguće eventualne opasnosti o kakvima govorim, kakve trenutno nisu prisutne, ali mogu nastati. Drugo, osobito bi trebalo vidjeti kakav plan operativnih aktivnosti razviti da do 2008. godine budemo u potpunosti spremni neutralizirati bilo koji pritisak koji bi se mogao pojaviti po ovoj osnovi, a bio bi nepovoljan za ekonomiju Hrvatske. Treće, bilo bi dobro razviti stanovita rezervna rješenja. Ono na što ja upućujem može voditi teškoćama za koje mi unaprijed moramo imati rješenja, u slučaju otvorenih kapitalnih transakcija. Dalje, mi bi morali razviti i instrumente odstupnice ako je to neka četvrta točka, odstupnice u slučaju problema na tržištu kapitala jer njime treba dobro vladati. Istina, mi ćemo njime malo vladati kad monetarna politika u većoj mjeri pređe u Frankfurt jer je tamo Centralna europska banka, ali upravo se i postavlja pitanje kako do tad, molim vas, kako dok o monetarnoj sferi Hrvatske ne bude odlučivano u Frankfurtu, a bit će brzo, kako do tad da iskoristimo monetarnu sferu i kunu pa da prije nego izvedemo određene operacije u Europi i Europskoj uniji i u monetarnoj uniji iskoristimo svoju monetarnu samostalnost. Brojne će komplikacije nastupiti i time što će to bitno utjecati na novčanu masu, ono što će se događati u narednom razdoblju. u takvim uvjetima jedina odstupnica u nacionalnoj politici je zapravo fiskus i kolega Žigman to zna. Ako nas udari s monetarne strane ili neke druge onda je fiskus ono čime se mi jedino možemo braniti. Međutim, mi smo tu u prilično lošoj situaciji zato što je naš proračun objektivno velik. On je povećan i u zadnje 3, 4 godine 27, 8, 30 milijardi kuna i on zahvaća veliku masu onog što je rezultat gospodarske aktivnosti Hrvatske, zapravo preveliku. Iskreno govoreći, mi smo napravili veliki problem u ovoj državi 98. godine kad je budžet eksplodirao uz neplanirano veliki novac koji je donio PDV i kad su svi rashodi dignuti i neka sad kolega Žigman i Šuker pokušaju smanjiti neki od tih rashoda neće biti, neće moći ni blizu. A kako ćemo u takvoj situaciji kad je proračun ogroman, a istodobno u njem ne možete ništa reducirati, kako njime vršiti intervencije koje bi značile imati snagu za odstupnicu? Nemamo te snage. Prema tome, ta pitanja se vrlo precizno postavljaju i ona sva su vrlo delikatna i imaju svoje implikacije. Postavlja se i pitanje koliko Hrvatska narodna banka može svojim aktima i aktivnostima uređivati tijekove kapitala pa da neutralizira neke momente. O tome ovdje isto nema dovoljno riječi. Gledajte, naša prijelazne i završne odredbe ovdje, članak 37. točka 4. i 5., riječ je ovdje o 180 dana, ali ne u vezi s ovim pitanjima o kojima ja govorim. Pa je moguće da bi u prijelaznim i završnim odredbama trebalo osigurati nešto od onih rezervnih rješenja, onih odstupnica, onih varijanti koje same držimo u rukama, bez obzira kako nas pritisnuo strani kapital da se možemo naprosto postaviti u odnosu na to konstruktivno. Još bi me zanimalo kakav je stav Ministarstva gospodarstva o ovim pitanjima? Pazite ovo veoma tangira veoma tangira poduzetnike, gospodarstvenike, tržište kapitala. Da li su oni određeno očitovanje dali? Da li je Hrvatska udruga poslodavaca koja će biti pod udarom ovoga očitovala se itd. to bi nam dosta pomoglo. Ne bih ja htio u tome dužiti. Kolegice, dame i gospodo, kolega Žigman ja sam zapravo htio reći da mi možemo u sadašnjim uvjetima usvojiti ove izmjene, one stručno gledajući zbog prirode stvari u vezi sa trezorskim zapisima, blagajničkim zapisima, u vezi sa sterilizacijom novčane mase itd. neće u ovom trenutku ništa učiniti loše niti ugroziti funkcioniranje u nas. Međutim, ja sam vam ovdje dao samo neke natuknice o tome kako se stvari mogu vrlo brzo komplicirati i kako bi mi morali u ovim rješenjima, posebno u završnim odredbama i imati više snage da sami u okviru monetarne politike dok još to možemo osiguramo odstupnice. Njih se zasad dovoljno ne vidi. Ako ova pitanja koja postavljam imaju smisla pazite onda bi valjalo razmisliti ne bi li mogli možda to produbiti sve skupa i osigurati sa određenim dodatnim osiguračima pa onda eventualno učiniti ovo samo prvim čitanjem, a onda uskoro doći sa drugim da bi se stvari još provjerile, učvrstile i da bi definitivno bili sigurni o čemu je riječ. Zahvaljujem. Na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, državni tajniče. Ja se isto tako osobno zalažem da ovaj hitni postupak, doduše koji je vezan uz institut PZ-a ipak pretvorimo u prvo čitanje. Naime, ne smije se zaboraviti jednu važnu stvar. Činjenica jeste da se dovodi do liberalizacije deviznog tržišta, ali znate ne radi se samo o njemu nego se radi o liberalizaciji zapravo financijskog kapitala s jedne strane. S druge strane u našem gospodarstvu je još previše involvirana i sa aspekta nošenja poduzetničkih, ali i sa vlasničko-pravnih ovlaštenja država i u tom pogledu na tom tržištu na jednoj strani će biti i država kao gospodarstveni subjekt i nositelj određenih ovlaštenja, a na drugoj strani će biti naravno moćne kompanije koje će otvoriti mogućnost ulaska na ovaj prostor, kamo sreće što prije, a da u isto vrijeme zapravo država u odnosu na gospodarske učinke neće biti ravnopravni partner. Istovremeno država kao nositelj i javnopravnih ovlasti, kao nositelj suvereniteta neće moći intervenirati preko uredbi Vlade, niti preko uredbi ministarstva i u takvoj situaciji se veoma teško može dogoditi, vrlo nepovoljna situacija vezano za ostvarivanje nekih projekata koji su nužno potrebni u obavljanju tranzicije od pitanja nastanka dalje privatizacije do restrukturiranja i liberalizacije gospodarskog sustava u cjelini. Treću stvar koju bih htio spomenuti nemoguće do ove mjere liberalizirati tržište financijskog kapitala, a u isto vrijeme ne ostaviti odgovarajuće instrumente osiguranja da se spriječi zapravo zelenaštvo, pa ako hoćete različiti različiti oblici izigravanja sustava radi stjecanja neprimjerene dobiti. Četvrto. Događa se nešto što je veoma važno. Ovim izmjenama i dopunama jeste da se usklađuje sa dokumentima Europske unije neki dokumenti, međutim u isto vrijeme se daju nove ovlasti Narodnoj banci gdje ona ne usklađuje samo odgovornost i pravo i obaveze prema bankarskom sustavu i u tom pogledu postaje i ostaje Središnja banka kako to i kaže u hrvatskom Ustavu nego u isto vrijeme postaje nositelj sve više ne financijske nego javnopravnih ovlasti koje pripadaju sada izvršnoj vlasti ili ako hoćete vrlo precizno zapravo Vlade Republike Hrvatske. Primjera radi, ako uzmete pojedine odredbe onda ćete jedanputa vidjeti da u članku 29. Prijedloga izmjena i dopuna se kaže da banke, ovlaštena društva, Središnja depozitorna agencija, javni bilježnik, carinska tijela itd. moraju dostavljati informacije itd. i određene podatke Hrvatskoj narodnoj banci. Slušajte, to su tijela državne uprave. Otkud sada tijela državne uprave i tijela sa javnim ovlastima počinju bivati odgovorna za svoj rad i za pružanje informacija Narodnoj banci, a ne Vlade i ministarstvima To treba vrlo ozbiljno razmotriti i uvidjeti o čemu se radi. Istini za volju Hrvatska narodna banka, odnosno predlagatelj zakona ovdje lijepo kaže da je to između ostaloga i zbog toga što ta tijela uključuju i javni bilježnici imaju najbolji izvor statističkih podataka, ali gospodo mi smo ovdje napisali u obrazloženju ove odredbe da ne vjerujemo tijelima državne uprave, izvršne vlasti, nego zapravo nositeljima javnih ovlasti koji imaju bolje maltene podatke od Državnog zavoda za statistiku, od Ministarstva financija, od Vlade itd. Gdje smo? Pazite mi moramo o tim stvarima jako, jako voditi računa. Valja reći i to da se radi o nekim izmjenama koje ulazeći u financijska, financiranja i poslovanja odjedanputa neke od financijskih poslova koji jesu na granici i kreditnih poslova generalno zapravo proglašavaju poslovima kredita …/Govornik To je nešto drugo. To ipak kada se uzme članak 4. izmjene i dopune ne bi smjelo biti tako. Nisu svi ti poslovi financijskog djelovanja i poduzetničke aktivnosti, uvijek kreditni poslovi što ne znači da ne mogu imati dimenziju kreditnih poslova, ali nisu i u tom pogledu treba voditi također računa. Onda primjerice u članku 13. kad se govori o liberalizaciji koja se treba provoditi izmjenama podzakonske regulative kaže se provodi, pazite liberalizacija financijskog tržišta i tržišta kapitala u Hrvatskoj se planira i provodi prije stupanja na snagu ovog Zakona, podzakonskim aktima koje donosi Narodna banka. Gledajte sad, podazakonske akte donosi Vlada i ministarstvo, ne Narodna banka. U takvoj situaciji se postavlja pitanje, a zašto, šta ćemo mi onda uopće donesti zakon ako će se do kraja 2006. godine kao što ovdje piše u obrazloženju članka 13. liberalizirati financijsko tržište i tržište kapitala podzakonskim propisima koji će donijeti Hrvatska narodna banka ono da zaključim, na što želim posebice upozoriti nemojte i ne bi se smjelo dogoditi da dobijemo paralelni sustav vlasti. Ono što je u sferi provođenja zakona, osiguravanja jednakopravnosti i jednake primjene zakona na sve subjekte na tržištu to mora biti stvar države i ministarstva, a ono što je sfera osiguravanja kako u Ustavu vrlo precizno piše da Narodna banka treba biti Središnja banka čija prava i dužnosti se uređuju zakonom i gdje ona treba osigurati zapravo financijsku i bankarsku stabilnost. To treba biti prepušteno sa punom odgovornošću i punom slobodom a za rizik poslovanja odgovornost Sabora. Ovdje se dešava da se zapravo kada se još uzmu izmjene i dopune Zakona o narodnoj banci koji nije izravna tema ali je direktno povezana sa ovim pitanjem. Ako uzmete tamo neke ovlasti gdje primjerice se između ostaloga predviđa da će guverner Narodne banke biti odgovoran Europskoj banci i da će se provodit Statut a ne zakoni i neće biti odgovoran Hrvatskom saboru mi smo dobili paralelnu vlast. I nije problem to što smo dobili paralelnu vlast nego smo mi kolege izgubili suverenitet u financijskoj sferi. On će ovisiti od regulacije koja će biti na europskoj razini i u tom pogledu jedan dio nacionalne ekonomije će biti značajno prikraćen i ja bi vas volio vidjeti da li igdje u europskim državama koje vode računa o tome da se na globalnoj razini treba dovesti do ujedinjenja u Europskoj uniji da li igdje istodobno su za te mjere zanemarili kroz pravnu regulativu svoju …/Govornik se ne razumije./… izgubili elemente nacionalne ekonomije i u financijskoj sferi. Mislim da u tom pogledu treba pronaći odgovarajuću mjeru i odgovarajući sadržaj. Bojim se da u tom pogledu neće biti dobro rješenje. I zadnju stvar koju bih htio čisto iz razloga pravne sigurnosti spomenuti. To je članak 37. koji se odnosi na društva i druge pravne subjekte koji su ovlašteni mjenjači. Pazite! Odjedanput se kaže: prvo, da će u roku od 30 dana, oni bi morali uskladiti svoje poslovanje sa ovim zakonom i naravno akte itd. preregistrirat se a ako ne onda stupanje na snagu u roku od 30 dana oni gube …/Govornik se Zašto? Oni su po Zakonu o deviznom poslovanju osnovani, oni imaju svoja prava, njima treba osigurati da zapravo usklade sa izmjenama i dopunama svoj zakon, svoje odnose. Pa ne možete tek tako a zakonski automatizam da on prestaje poslovanjem i briše se iz registra. Pa za Boga miloga možda postoji i neki viši razlozi, više sile koje ga mogu dovesti u situaciju da ne ispuni taj argument a ne ovako. Kaže: brisat će se iz sudskog odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke. E sad gledajte šta Narodna banka će provesti zapravo to pitanje a neće provesti sudovi itd. jer nemojmo zaboraviti da rješenje Hrvatske narodne banke je izvršno. Ono nema odgodnu funkciju a eventualno se može voditi upravni spor. E sad slušajte. U upravnom sporu kad bi i dobio spor u međuvremenu izgubio subjektnu poziciju i poziciju na tržištu koje će to voditi. I drugo što je važno da započeti postupci u istom ovom članku do stupanja na snagu ovog zakona dovršit će se prema odredbama ovog zakona. Da kolege, ukoliko je to povoljnije za te subjekte. Ne bi bilo dobro da to bude na štetu subjekata koji su već započeli posao i u skladu sa postojećim starim zakonom. Ako je stari zakon njima omogućivao određenu poziciju gospodarsku su u taj dio ušli u poslovne odnose, ugovorne odnose, preuzeli obaveze a imaju eventualno postupke koji su vezani uz sporove onda to treba osigurati da se uvijek primjeni onaj zakon koji ide u prilog poduzetniku odnosno poduzetničkom subjektu a ne na ovaj način zapravo dovesti u poziciju poduzetničkog subjekta da bude zakinut i u neravnopravnom položaju, a osim toga da bude podložan zapravo izvršnoj vlasti kao moći Narodne banke a ne kao instrumentu osiguravanja jednako pravne primjene zakona. Hvala lijepo. Hvala. Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju još je jedan u nizu zakona koji se moraju uskladiti s pravnom stečevinama Europske unije. Republika Hrvatska je i u nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji u poglavlju sloboda kretanja kapitala preuzela obvezu u potpunosti liberalizirati ulaganja nerezidenata u domaće vrijednosne papire do kraja 2006. godine. Pošto je kraj godine tu smatram da se preuzete obveze moraju izvršiti odnosno donijeti ovaj prijedlog zakona po hitnom postupku jer je on usklađen sa pravnim stečevinama Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Ja bi se osvrnula na samo nekoliko po mom mišljenju bitnih značajki ovog Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju. Njime se postiže puna liberalizacija ulaganja rezidenata i nerezidenata u vrijednosne papire i ukidaju ograničenja koja su postojala u sada važećem zakonu. Isto tako njime se omogućavaju ulaganja nerezidenata u blagajničke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija i brišu se odredbe prema kojima su domaće fizičke osobe i poduzetnici mogli promet vrijednosnim papirima obavljati samo putem domaćih ovlaštenih društava. Brisanje odredbi o poslovima vrijednosnih papirima na tržištu novca i odredbi o poslovima s udjelima u investicijskim fondovima iz Deviznog zakona pojednostavljuje zakonodavnu regulativu jer se ova materija uređuje po posebnim propisima. Zar nije logičnije da se poslovanje vrijednosnim papirima regulira Zakonom o vrijednosnim papirima nego Zakonom o deviznom poslovanju. Ista je logika rukovodila i brisanje odredbi o poslovima s udjelima u investicijskim fondovima iz ovog zakona. To je primjer HITRO.REZ-a. U cilju sprječavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranje terorizma čemu je u Europi se pridaje izuzetna pozornost ovaj zakon detaljnije uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača i propisuje proceduru provjere i izdavanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova ali i proširuje obuhvat kaznenih mjera u slučaju kršenja zakona. Poglavlje sprječavanje pranja novca proširuje se i na poslove postupanja sa stranom gotovinom za koje su sumnja da je krivotvorena. U tom smislu zakonski se obvezuje Hrvatska narodna banka da propiše način i mjere postupanja stranom gotovinom za koji postoji sumnja da je krivotvorena. Na sličan način regulirana je i zabrana izrade, prodaje i uvoza i distribucije medalja i žetona koji nalikuje stranom kovanom novcu. Upravo zbog ovakve liberalizacije ulaganja u vrijednosne papire do kraja 2006. godine te provođenje liberalizacije kapitalnih transakcija i gotovinskih plaćanja do kraja 2008. godine smatram da je i osnivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih ulaganja krajem prošle godine dan velik doprinos kontroli i nadzor nad zakonitosti u poslovanju kako rezidenata tako i nerezidenata koji se bave ovom vrstom financijskog ulaganja. Osnivanje HANFA-e objedinili smo više financijskih institucija koje su vršile nadzor ne bankovnih financijskih usluga. Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, Direkcije za nadzor društava osiguranja a time smo objedinili stručne potencijale, omogućili bolju protočnost informacija, omogućili standardiziranje nadzora i time povećali efikasnost, izbjegli česte probleme oko nadležnosti nadzora. Dobro je podsjetiti da je HANF-a ovlaštena donositi propise o provedbi Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o privatizacijskim i investicijskim fondovima, Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonom o umirovljeničkom fondu i Zakonom o preuzimanju dioničkih društava kao i obavljati nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta ovlaštenih društava izdavanja vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicijskim, privatizacijskim, investicijskim i mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, privatizacijskim, Fonom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i umirovljeničkim fondom, brokerskih društava, brokera i investicijskih savjetnika, institucionalnih ulagatelja, Središnje depozitarne agencije, Središnjeg registra osiguranika, Društva za osiguranje mirovinskih osiguravajućih društava, zastupnika i posrednika u osiguranju, pravnih osoba koje se bave poslovima lisinga i faktoringa a osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti a sve u skladu sa ovim zakonom i zakonima koji reguliraju predmetnu materiju. Smatram da je dobro što smo osnovali jednu samostalnu, neovisnu, pravnu osobu odgovornu u Hrvatskom saboru s ciljem promicanje i očuvanje stabilnosti sustava i nadzor zakonitosti u poslovanju subjekata nadzora. U uvjetima liberaliziranog ulaganja u vrijednosne papire uloga HANFA-e dolazi do posebnog izražaja u očuvanju i jačanju stabilnosti ukupnog financijskog sustava Republike Hrvatske. Priklanjam se onima koji odlučno rješavaju prepreke na putu u Europsku uniju, koji su optimisti i koji vide Hrvatsku u Europskoj zajednici a donošenje ovog zakona jedna je od stepenica na tom putu. Oklijevanje i predugo zadržavanje na svakoj stepenici samo je gubljenje energije i vremena. I zato podržavam donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Željko Nenadić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Završni osvrt državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman. Izvolite! Hvala. dakle ove izmjene i dopune zakona se provode kao što sam rekao u tri faze, u tri razdoblja i svako od tih razdoblja zapravo značajno utječe na situaciju u deviznom poslovanju. Prije svega bih se osvrnuo na dio koji se odnosi na ovaj početni dio koji je iznosio uvaženi zastupnik Crkvenac vezano je za kamatne stope. Ja bih rekao dakle da otvaranjem i liberaliziranjem kupnje trezorskih zapisa i blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke Ministarstvo financija može samo profitirati i smanjiti svoj deficit jer će se povećati ponuda onih koji će biti spremni kupiti trezorske zapise Ministarstva financija, smanjiti se kamatne stope, manji je trošak za državu i naravno ostavlja se prostor ili za smanjenje deficita ili za neke druge važnije rashode koji se mogu iz proračuna I u tom smislu jedan takav potez će sigurno doprinijeti boljoj makro ekonomskoj situaciji u smislu nižih kamatnih stopa i niže cijene kapitala a znamo koliko je to vrijedno i važno za sve poduzetnike. Vezano za provođenje deviznih transakcija ja moram reći dakle da su sve devizne transakcije zapravo samo posljedica onoga što se dešava u realnom sektoru. Dakle, ako inozemni investitor dođe i radi ovdje i obavlja određenu djelatnost i provodi provodi samo devizne transakcije pitanje dakle da li se hrvatska ekonomija može štititi zabranom deviznih transakcija. Ne može se štititi time, štiti se nekim drugim instrumentima i na druge načine koje su nadležnosti drugih zakona i drugih institucija. Vezano za nadzor deviznih transakcija treba naglasiti dakle da je HANFA u zadnjih godinu dana pokazala prilično veliku zrelost u vođenju financijskog tržišta, dakle posljednja transakcija, to dovoljno govori i u tom smislu oni će sigurno raditi na tome da maksimalno zaštite interese Republike Hrvatske i naravno osiguraju stabilnost deviznog sustava uz omogućavanje konkurentnosti bržeg protoka novca, boljeg obrtaja novca i u tom smislu kvalitetnijeg Hrvatska narodna banka ima mogućnost i to dakle, može predložiti dakle Hrvatskom saboru da se na šest mjeseci zabrane sve devizne transakcije. Ako je doista neka kriza, ako je nekakav problem, ako dođe do velikog odlijeva kapitala koji može ugroziti hrvatsku ekonomiju postoji zakonski instrument da se tako nešto spriječi. I u tom smislu je sigurno monetarna vlast, dakle Hrvatska narodna banka ima važnu ulogu. paralelni sustav vlasti. Pa ja bih htio reći da prikupljanje podataka i traženje podataka za Hrvatsku narodnu banku je važno iz više aspekata. Prvo, dakle da bi se spriječile i kontrolirale eventualne nelegalne transakcije jer ako nemate podataka nemate mogućnost nadzora ilegalnih transakcija. Dakle, ono za što se svi borimo i što imamo dakle niz strategija za sprječavanje korupcije, sprječavanje pranja novca. Dakle, sve to skupa se pokušava pravodobnom i kvalitetnom prikupljanjem podataka čemu pridonosi ovaj zakon osigurati. svoju odnosno dokumentaciju prilagoditi odnosno dati dodatnu dokumentaciju Hrvatskoj narodnoj banci, dakle devedeset dana samo da pošalju dokumentaciju, nakon toga će Hrvatska narodna banka dakle vidjeti da li su dostavili ili nisu, ako nisu dostavili tada će se brisati, a ako su dostavili to će ići u provjeru ali moramo osigurati da mjenjači, da oni koji rade sa velikim količinama novca doista ne budu ljudi skloni korupciji, da ne peru novac i u tom smislu dakle jedno kvalitetno zdravo i sigurno financijsko tržište, dakle da naši građani kad uđu u mjenjačnicu ne moraju razmišljati da li ih tamo čekaju krivotvoreni novci ili ne. Dakle, netko tko se bavio nekim krivotvorinama ne može se baviti i mjenjačnicama istovremeno. Dakle, u tom kontekstu treba osigurati hrvatskim građanima sigurne transakcije u mjenjačnicama. Kada govorimo o Europskoj monetarnoj uniji, europskom sustavu centralnih banaka dakle to je nešto čemu Hrvatska teži i tako je strategija dakle koju je zacrtao Hrvatski sabor i kroz Nacionalni odbor provodi, dakle ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U onom trenutku kad uđemo onda će Hrvatska narodna banka sukladno sadašnjem predloženom zakonu koji se nalazi u saborskoj proceduri i prošao je niz odbora dakle ući u europski sustav centralnih banaka ali će i dalje zadržati nadzor nad bankama, nadzor nad financijskim transakcijama. Dakle, u tom smislu određeni monetarni suverenitet se zadržava. A što se tiče uvođenja i ono što je uvaženi zastupnik Arlović rekao, dakle koja zemlja ne brine o nekakvoj svojoj financijskoj neovisnosti. Pa čujte, petnaest zemalja članica Europske unije je uvelo euro. Sad će ga uvesti i Slovenija. Dakle, to su ljudi koji su svoju vlastitu nacionalnu valutu zamijenili sa jedinstvenom europskom valutom i za to su njihovi građani ako je bilo potrebno i glasali a u svakom slučaju ono što se može vidjeti u hrvatskim bankama oko 70 do 80% štednih uloga je u EUR-u. građani su na određeni način dali povjerenje jednoj valuti. U tom smislu ja bih samo na kraju rekao dakle da Vlada i dalje ostaje pri tome da se zakon zadrži u hitnoj proceduri i još jednom bih se zahvalio na plodonosnoj raspravi svim zastupnicima. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu. Pa onda Konačni prijedlog zakona o oružju i Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja.